Nastavljamo sa radom. Rasprava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, prvo čitanje. Na temeljnu raspravu od uvaženog zastupnika Gorana Marića imali smo replike. Sada je na redu replika uvaženog zastupnika Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (HSD)** Evo zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, što ste mi dali malo da se odmorim i razmislim, pa da nastavimo. kolega Mariću sjajno ste oslikali stanje u sportu i problemi koji u njemu vladaju, također jednu lijepu dosjetku ste izrekli da ni jedna žaba neće glasovati da se njezina močvara isuši. E upravo mi želimo pomoći da se od te močvare možda uredi jedno lijepo jezero u kojem će biti dobro žabama, a i onima koji to plaćaju i oni koji oko toga jezera žele šetati. Jer suština ovog Prijedloga i svih rasprava je kako učiniti da sustav bude bolje, odnosno da rezultati naših profesionalnih sportaša budu još bolji, a isto tako da ispuni ona funkcija zbog koje sport i postoji a to je da mladi ljudi se njime bave, da budu zdravi, da iz toga sporta ne ne završe na ulici, već da pronađu i dalje smisao u bavljenju sporta odnosno da budu dalje negdje oko njega. problem sa kojim se Hrvatska suočava je taj što naši kolektivni sportovi kao naslijeđe onog bivšeg sustava polako slabe, osim vaterpola i donekle ne znam što će biti dugoročno sa rukometom, ovi problemi u Nogometnom savezu neće se sigurno na buduće rezultate reprezentacije ali dobro ostavimo to po strani da vidimo. A individualni sportovi u kojima Hrvatska sve veće rezultate i bolje ostvaruje, na žalost još uvijek su vezani uz angažman roditelja sportaša. E sada kako da to što je pozitivno očuvamo a istovremeno sustav dodatno oplemenimo, jer nije samo problem u profesionalnom sportu kao oličenju sveg zla već je problem i u nesređenom stanju u amaterskom sportu jer ne može tri čovjeka oformiti kvalitetan sportski klub. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Pančiću, rekao sam da žaba neće glasovati za isušenje močvare i da smo mi pozvani isušiti ako postoji močvara. Stanje u sportu u većini slučajeva je izvanredno i to sam slikovito prikazao u Hrvatskoj. A negativnosti su se pojavile već u nogometu. Ovim Prijedlogom zakona selektivno se rješava problematika koja je u športu inače. Problematika u sportu je složena i rekao sam da je treba izanalizirati sustavno i cjelovito rješavati. A u nogometu je posebna priča, kao što je sretno društvo kojemu je povijest dosadna tako i nogomet bi bio sretan da je njegova povijest dosadna ali nije nego je baš zabrinjavajuća. Zato nam i nije stanje tamo dobro. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić kao i mnogo puta do sada vrlo sam suglasan s vašom raspravom i kada ste spomenuli Hrvatski olimpijski odbor i športove koji su priznati a nemaju čak ni održavanja takmičenja u ligi, onda pri tome moram spomenuti nekada zaista značajne športove koji su u Hrvatskoj bili, i kojih se sa sjetom sjećamo počevši od pokojnog Mate Pavlova, borilački sport, hrvanje, u kojem su oni danas stanju i gdje su oni danas. Drugo što sam vam htio reći, rekli ste da je politika instalirala ove tipove iz močvare, da ne nabrajam sve epitete koje ste pri tome koristili u vašoj raspravi, "epitete", da je da je politička instalirala nesposobne koji u neku ruku i sramote Hrvatski sport, otprilike tako u tom kontekstu. Bojim se da je predodžba građana i o politici slična pa kako će se instalirati bolji od politike kada ima toga i u politici. Kolega Grubišiću, svako društvo i dio društva pati od određenih nedostataka. Tako u svakom segmentu ima i dobrih i loših i vrlina i mana, i loših strana, a u nevolji jačaju i jedne i druge i dobre i loše tako da je i u politici ima nepoželjnih nepoželjnih pojava ali ima isto tako profesionalnih, poštenih ljudi koji odgovorno i rade na dobrobit društva i ne smijemo takve isključiti. Ali nisu takvi instalirali nikoga u sport. Ne može dobar čovjek biti ljubimac lošeg čovjeka nikako. Dobri biraju dobre, prvorazredni biraju prvorazredne, a drugorazredni biraju trećerazredne. Hvala Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom i na redu je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Imamo u ime Kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Dinko Burić. Pet minuta rasprave izvolite. Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Neupitno je da se u Hrvatskom športu nešto treba i mora mijenjati, s obzirom na teška vremena u kakvima živi velika većina građana neprihvatljivo je a ponekad i uvredljivo gledati i slušati pojedine situacije, u kojima se o novcu u sportu govori na način koji se ne može dojmiti drugačije nego razmetanje i bahaćenje. neću previše o tome govoriti. Poseban naglasak želim staviti na važnost ne samo vrhunskog, već i amaterskog sporta i to iz više razloga. Dakako, da tu mislim i na opće poznatu važnost sporta za promicanje i očuvanje zdravlja u skladu s poznatom izrekom "u zdravom tijelu, zdrav duh", no isto tako sport ima i važnu odgojnu ulogu osobito kod djece i mladih, naravno ukoliko se taj aspekt sporta ne zanemari i ukoliko se o njemu neprekidno vodi računa. Ali ono što se često zaboravlja jest činjenica što sport i sportski kolektivi znače ne samo za velike već nadasve za male lokalne zajednice posebno za sela. Ovo govorim imajući na umu takve male sredine u cijeloj Republici Hrvatskoj, a posebno u Slavoniji i Baranji. Život u selima Slavonije i Baranje posljednjih godina zabrinjavajuće zamire i to zahvaljujući zapostavljanju i zanemarivanju od strane središnje državne vlasti. Život u našim slavonskim selima počiva na pet kamena temeljaca. To su crkve, škole, DVD-ovi, KUD-ovi i sportski kolektivi. Ako i to zamre tada našim selima prijeti uistinu katastrofa. I zato nitko od nas nema pravo samo slijepo gledati što se događa i ništa ne poduzimati. Zato u održavanju svih ovih kamena temeljaca života u selima pa tako i u sportu i u sportskim kolektivima u malim lokalnim zajednicama moraju svi pomoći preživjeti ova teška vremena jer su oni jezgra okupljanja mladih. A ako i toga više ne bude tada neće biti ni mladosti i sela će nam uistinu zamrijeti. U tom je smislu uloga i lokalne i regionalne samouprave od nesagledive važnosti i odgovornosti. I skromna sredstva koja općinama, gradovima i županijama stoji na raspolaganju moraju se trošiti racionalno, razborito i ravnomjerno. Vrlo slikovit primjer kako se nikako ne smije raspolagati tim sredstvima za sport jest već spomenuti slučaj izgradnje sportske dvorane u Osijeku pred Svjetsko rukometno prvenstvo koje se te godine održavalo u Hrvatskoj. Tadašnja gradska vlast na čelu sa HSP-ovim gradonačelnikom Antom Đapićem pokušala je uz blagoslov tadašnje Sanaderove Vlade samo na toj jednoj dvorani maznuti građanima Osijeka iz gradskog proračuna više od 600 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost HSP-ove dvorane bila je gotovo 845 milijuna kuna na što mi iz HDSSB-a kao tadašnji koalicijski partneri i oni koji su imali najveći broj vijećnika u tadašnjem sazivu Gradskog vijeća Osijeka nismo ni pod koju cijenu htjeli pristati, pa i po cijenu raskida koalicije, odlaska u oporbu što se u konačnici i dogodilo. Ali se dogodilo i to da je ta ista dvorana tada izgrađena za 209 milijuna kuna i to ne sredstvima gradskog, već državnog proračuna što smo mi od početka i tražili ali su nam zahtjevi bili odbijani sve dok nismo javnosti predočili dokaze i pokazatelje pokušaja. I na ovu činjenicu smo ponosni. Da ovo nije usamljen primjer govori i već spomenuti primjer gospodina Heffera. Kolega Heffer je spomenuo jednog dogradonačelnika koji je rekao da ga zanima samo nogometni klub. Dogradonačelnik je grad je Vinkovci, sportski kolektiv Cibalija, a dogradonačelnik također iz HSP-a. Očito je to HSP-u model ponašanja. Njima sve možeš dati samo ne izvršnu vlast. Jer kad je se dočepaju pretvore se u HDZ-ovce u malom. Ono što je HDZ-u državna blagajna to je HSP-u lokalna. Kada vide kasu sa novcima pretvore se u poker automate i u očima im se počnu vrtjeti samo nule. I nije važno koja je valuta. Važno je da ispred svih nula ima barem neka druga brojka. I dobro je rečeno da bi politiku trebalo gledati kao rad za opće dobro. Vrlo često tako i jest, ali ne kad su u pitanju HDZ pa i njihova kopija u malom HSP.

Evo to je primjer kako može čovjek doći za govornicu, uzeti riječ, govoriti mimo dnevnog reda i mimo teme. Ne možemo jednostavno na taj način. Badava i dogovori i sastanci i sve. Idemo dalje. Želi predstavnik predlagatelja završno ili je ono bilo završno? Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.